**Mimica, Neven (SDP)** Sljedeća točka je - Prijedlozi Odluka o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, potpredsjednika i članova i o imenovanju novog predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu je proveo Odbor za ratne veterane, a izvješća odbora ste primili na sjednici. Želi li predstavnica predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državna tajnica u Ministarstvu kulture gospođa Nina Obuljen. Izvolite. **Obuljen Koržinek, Nina** Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupnice i zastupnici. Dakle, temeljem članka 12. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Upravno vijeće centra ima predsjednika, potpredsjednika i 5 članova, a imenuje ih Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na vrijeme od 4 godine. Kako je datumom 30. lipnja dosadašnjim članovima Upravnog vijeća istekao Vlada je na sjednici održanoj 14. svibnja 2009. godine utvrdila prijedlog Odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog vijeća, te prijedlog Odluke o imenovanju novog predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra. Za predsjednika Upravnog vijeća Vlada je predložila akademika Franju Šanjeka, profesora Filozofskih magistra teoloških, pomoćnih i povijesnih znanosti, redovnog člana HZU. Za potpredsjednika predlaže se doktor znanosti Nikica Barić, doktor znanosti zaposlen na Hrvatskom institutu za povijest koji je doktorirao sa disertacijom "Republika Srpska krajina na području Republike Hrvatske 1990.-1995." A za članove upravnog vijeća predlažu se magistar Branko Kaleb, načelnik Odjela za arhivsku djelatnost Ministarstva kulture, doktor znanosti Davor Marijan sa Hrvatskog instituta za povijest, magistar znanosti Krešimir Rašan, doktor znanosti Miroslav Akmađa izvanredni profesor i predstojnik Odsjeka za povijest na Filozofskom fakultetu u Osijeku, te pukovnik Ivan Gruić ravnatelj u Minstarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te predsjednik povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Najprije po klubovima zastupnika. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Mato Bilonjić. Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra iz Domovinskog rata ističe mandat od 4 godine, sa danom 30. lipnja 2009. godine Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. svibnja 2009. godine donijela je Prijedlog o razrješenju akademika Franje Šanjeka koji je bio predsjednik, doktora Nikice Barića potpredsjednika i članovi odbora Ranka Kaleba, Davora Marjana, Krešimira Rašana i Josipa Jurčevića. Budući da dosadašnjim članovima upravnog vijeća ističe mandat 14. svibnja na sjednici Vlada je predložila navedene osobe iz reda istaknutih znanstvenika te javnih i kulturnih djelatnika akademika Franju Šanjeka za predsjednika, doktora Nikicu Barića za potpredsjednika i članove magistra Branka Kaleba, doktora Davora Marjana, magistra Krešimira Rašana, doktora Miroslava Akmađu i pukovnika Ivicu Grujića. Slijedom gore navedenog klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog o razrješenju i Prijedlog o imenovanju istih. Hvala. **Mimica, Imamo i prijave za pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Ivo Andrić. Izvolite. Hvala. Gospodine dopredsjedniče, uvažena državna tajnice. Pred nama je Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, potpredsjednika i članova i imenovanju novog Upravnog vijeća Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Centar je osnovan kao javna ustanova specijalizirani arhiv i od interesa je za Republiku Hrvatsku. Osnivač centra je Republika Hrvatska a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske koja je i predlagač ove odluke koja je pred nama. Centar prikuplja, objedinjuje, sređuje i zaštićuje svu dokumentaciju i sve podatke nastale u Domovinskom ratu i vezane uz rat. Prikuplja, sređuje i klasificira, obrađuje registraturno i arhivsko gradivo gradivo nastalo u Domovinskom ratu i vezano uz rat sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima. Stručno i znanstveno obrađuje i analizira, obrađuje podatke i gradivo vezano uz Domovinski rat, objavljuje publikacije i druga djela nastala na temelju svoje djelatnosti, objavljuje registraturno i arhivsko gradivo nastalo u Domovinskom ratu, daje podatke i izvatke iz dokumenata ovjerovljene prijepise na na zahtjev korisnika sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, organizira stručna i znanstvena predavanja, izložbe te znanstvene skupove i druge oblike istraživanja i istina o Domovinskom ratu i upoznavanje javnosti u zemlji i svijetu utvrđenim činjenicama vezanim uz Domovinski rat. Centar se u svom radu koristi suvremenim metodama zaštite i sigurnosnih mjera trajnog čuvanja prikupljenog gradiva i razvija održive informacijske sustave te objavljuje dokumente vezane uz Domovinski rat. Gradivo centra je konvencionalnog i nekonvencionalnog tipa. Konvencionalno gradivo čine hrvatski dokumenti i dokumenti paradržavnih ustanova i paravojnih postrojbi s okupiranih područja nastalih tijekom Domovinskog rata. Građa nekonvencionalnog tipa su digitalni zapisi vezani sadržajno uz aktivnosti centra nastali u razdoblju od 1989. godine do danas. Odredbom članka 12. stavak 3. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru utvrđeno je da predsjednika, potpredsjednika i članove Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskoga rata imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. U smislu odredbe članka 12. stavak 5. citiranog zakona predsjednik, potpredsjednik i članovi upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine. Dosadašnjem predsjedniku, potpredsjedniku i članovima upravnog vijeća Memorijalno-dokumentacijskog centra mandat je istekao 30. lipnja 2009. godine a Vlada je na svojoj sjednici održanoj 14. svibnja utvrdila Prijedlog o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, potpredsjednika i članova upravnog vijeća radi isteka mandata. Na istoj sjednici Vlada Republike Hrvatske utvrdila je prijedlog o imenovanju novog predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskoga rata sa danom 1. srpnja 2009. godine. Osobno ću podržati ovaj Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog vijeća Memorijalno-dokumentacijskog centra Republike Hrvatske. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Želi li predstavnik predlagatelja još uzeti riječ? Ne. Glasovat ćemo kad se steknu za to potrebni uvjeti.